Приготувались? Можемо проводити реєстрацію?

372 зареєструвалося народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим.

пройти у вівторок ряд законопроектів, і сьогодні логіка є такою, що ключовий блок, який стоїть у порядку денному, це блок енергетики. Але також ми повинні прийняти закони комітету екології, бо 26 квітня, коли буде річниця Чорнобильської трагедії, нам важливо до цієї дати, щоб були прийняті закони, які стосується потерпілих на Чорнобильській АЕС. Тому я закликаю усіх до дуже відповідальної і ефективної роботи. Перше питання порядку денного це проект Закону про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про державні нагороди України" щодо присвоєння звання Герой України. Ви пригадуєте, ми обговорювали цей закон. Ми його включали в порядок денний сесії. Він нам потрібен для того, щоб ми могли дати звання Героя України Героям Небесної Сотні. Тому, колеги, я поставлю першу пропозицію, щоб ми його розглянули за скороченою процедурою. Я прошу ще раз уважно подивитися до змісту цього закону і прошу, щоб ми всі підтримали його розгляд за скороченою процедурою. Будь ласка, заходимо в зал, займаємо робочі місця.

Колеги, я попрошу вас проголосувати розгляд даного питання за скороченою процедурою. Зараз буде голосування, прошу зайняти робочі місця. І я сталю на голосування пропозицію, щоб проект закону 6174 ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Я думаю, це буде спільне рішення залу. Прошу підтримати. Голосуємо.

Зараз я поставлю ще раз, не всі прочитали законопроект, не всі зрозуміли, очевидно, вагу цього законопроекту і його важливість, так. Колеги, будь ласка, прошу всіх змобілізуватися. Зараз я ще раз поставлю пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Я прошу змобілізуватись.

Отже, колеги, я ще раз ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про державні нагороди України" щодо присвоєння звання Герой України (6174) ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Колеги, прошу бути уважними: йдеться про загиблого Героя Небесної Сотні. І припиніть в той час політичні дискусії, а, будь ласка, підтримайте цю пропозицію. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо за скорочену процедуру 6174. Прошу підтримати.

154 – за. Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді Представника Президента України у Верховній Раді Луценко Ірину Степанівну. Пані Ірина, будь ласка.

Революція Гідності є одним з прикладів звитяги, доблесті і блискучих перемог українського народу, яких чимало в багатовіковій історії України. Однак ця сторінка нашої історії має як величний, так і трагічний характер. Саме Революція Гідності стала однією з перших знакових битв у війні за незалежність України. Серед її учасників були представники різних країн, етносів, віросповідань, вихідці із Сходу і Заходу, Півночі та Півдня, які говорили українською, російською, білоруською, польською, іншими мовами. Однак на сьогодні держава не віддала належної шани щодо відзначення цих представників іноземних держав, які віддали своє життя, захищаючи ідеали демократії та відстоюючи європейське майбутнє України, вищим ступенем відзнаки України. В першу чергу це зумовлено тим, що існує законодавче обмеження щодо присвоєння такої вказаної винагороди, нагороди виключно громадянам України. З метою виправлення ситуації, що с клалася, Президентом України на розгляд парламенту винесений проект – проект Закону про внесення змін до розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про державні нагороди України" щодо присвоєння звання Герой України (реєстраційний номер 6174). Даним проектом пропонується встановити, що звання Герой України може бути присвоєно як виняток посмертно іноземцю, нагородженого орденом Небесної Сотні за здійснення визначного героїчного вчинку, пов'язаного з відстоюванням конституційних засад демократії, прав і свобод людини під час Революції гідності. Будь ласка, 30 секунд. ЛУЦЕНКО І.С. З огляду на зазначене прошу підтримати закон України, внесений Президентом України, за основу та в цілому. Дякую за увагу. Прошу підтримати. До співдоповіді запрошується голова підкомітету Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Дехтярчук Олександр Володимирович. Будь ласка, пане Олександр. Шановні народні депутати! Шановний головуючий! Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування на своєму засіданні 5 квітня розглянув проект Закону про внесення змін до розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про державні нагороди України" щодо присвоєння звання Герой України, поданий Президентом України, і за наслідками розгляду зазначаю наступне: питання присвоєння звання Герой України іноземцям, особам без громадянства за здійснення ними геройського вчинку під час Революції Гідності вже було предметом обговорення на засіданнях комітету. Так, комітетом було розглянуто законопроект про внесення змін до Закону України "Про державні нагороди" (щодо присвоєння звання Герой України особам, які не є громадянами України), реєстраційний номер 1421, і запропоновано прийняти його за основу. Та законопроект про вшанування героїзму і самопожертви Героїв Небесної Сотні іноземців, осіб без громадянства (реєстраційний номер 3432-1), який комітет рекомендував повернути на доопрацювання. Щодо законопроекту, який сьогодні обговорюється, хочу зазначити, що Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій дій у свою чергу зауважив, що народні депутати члени комітету підтримують ідею, запропоновану Президентом, проте вважають, що звання Герой України може присвоюватися посмертно іноземцям та особам без громадянства не лише за геройський вчинок, здійснений під час Революції Гідності, а й у інших випадках виявлення виняткової виняткової мужності, героїзму при захисті інтересів України, зокрема під час захисту її територіальної цілісності. Головне науково-експертне управління також мало цілий ряд зауважень. Всебічно обговоривши дане питання, взявши до уваги висновок Комітету у справах ветеранів, розглянувши законопроект, поданий Президентом, за наслідками розгляду у першому читанні прийняти його за основу та в цілому, виклавши у запропонованому законопроекті норму в наступній редакції. Звання Герой України може бути присвоєно як виняток посмертно іноземцю та особі без громадянства за здійснення визначного геройського вчинку при відстоюванні та захисті інтересів України. Прошу підтримати рішення… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти.

Прошу передати слово Мельничуку. Сергій Мельничук, група "Воля народу". Група "Воля народу" буде обов'язково підтримувати даний законопроект. Але хочу сказати одне, взяти тільки один підрозділ, в якому я воював, у нас як мінімум три особи, які іноземці, які заслужили також високі звання по захисту територіальної цілісності України, але вони зараз даже не можуть добитися того, щоб стати громадянами України. І це наша біда. Є, наприклад, герой, який в батальйоні "Донбас" був, який загинув. Він був і зараз похований тут, не далеко від нас, я був на його похованні. І ці люди не відзначені. Тому обов'язково тих героїв, які захищали Україну, які будуть захищати, потрібно відзначати саме найвищими державними нагородами. Слава Україні!

нарешті, на третій рік після революції ми вшануємо пам'ять величну Героїв Небесної Сотні і дамо змогу так само і інших героїв, які полягли на війні України з Росією. Таких героїв іноземців дуже багато. Кирило Гейнц з позивним "Немец", зі "Святої Марії". Він був громадянином Росії. перед смертю він написав заяву про те, що хоче бути громадянином України. Але не встигли дати йому громадянство. І тому він не має ні нагород, ні громадянства, але це все ми маємо виправити. І виправити маємо ситуацію, що у нас дуже багато іноземців, які захищають країну і досі не можуть отримати громадянство. росіяни, які не можуть повернутись в Росію, де вони будуть переслідуватись. І тому їм потрібно надати громадянство. І поки вони живі, поки вони тут захищають нашу Україну, їм потрібно давати права, а не згадувати тільки тоді, коли вони загинули. І таких героїв, як Іса Мунаєв з батальйону Дудаєва, який загинув, захищаючи Україну, так само ми маємо згадувати і так само ми маємо нагороджувати. Тому, я думаю, ні в кого не буде заперечень і всі одностайно підтримають і цей законопроект, і законопроект, який дозволив би надавати громадянство громадянство іноземцям, які захищають нашу країну, спростити цю процедуру. І звертаємося іще раз до Президента, ми неодноразово подавали прохання надати таким людям, які захищають нашу країну, які переслідуються у себе на колишній батьківщині за те, що вони захищають країну, щоб вони мали захист тут в Україні. Дякую за увагу. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Самопомочі" – Соболєв. "Самопоміч" підтримує це рішення. Але давайте скажемо всю правду. Цей закон треба було приймати одразу, як нас обрали. такий закон був зареєстрований у грудні 2014 року, зокрема на прохання родини Михайла Жизневського, Ганною Романовою. 2 роки і 4 місяці лежав без розгляду, 18 разів виносився на голосування Верховної Ради і жодного разу не був поставлений двома спікерами парламенту на затвердження. Друге. Ухвалюючи цей закон, ми маємо бути свідомі того, що ані вбивця Михайла, ані вбивця двох інших Героїв Небесної Сотні з Грузії, ані вбивці українських громадян не покарані. Більше того, поки ми з вами засідаємо, судді, які залишилися з тих самих часів, які тоді кидали людей за грати, вони зараз спокійно випускають тих підозрюваних, підозрюваних у масових вбивствах, яких змогла заарештувати Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ за допомогою Служби безпеки України. Тому ухвалюючи це рішення, ми одночасно мусимо виконати свій обов'язок, понести свою відповідальність за провальну роботу Генеральної прокуратури, за провальне очищення судів, у результаті якої жоден з тих, хто вбивав Небесну Сотню, досі не покараний. І це відповідальність парламенту не менша ніж відповідальність Генерального прокурора чи Президента України. Колеги, зараз буде останній виступ від "Блоку Петра Порошенка", після того ми переходимо до голосування. Тому я прошу максимально змобілізувати депутатів. І прошу секретаріат повідомити, що через 2 хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. Від "Блоку Петра Порошенка"

Фракція партії "Блоку Петра Порошенка" однозначно підтримує цей проект закону. Ці зміни дозволять присвоїти звання Героя України людині, яка віддала своє життя за нашу держави, попри те, що не була українцем за паспортом. Мова йде про білоруса Михайла Жизневського. Як відомо, наразі законодавством неможливо надати звання Героя України людині без українського громадянства. Проте, під час подій Революції гідності пліч-о-пліч з нашими співвітчизниками стояли побратими із інших держав, відстоювали засади Конституції України, захистили права і свободи кожного з нас. Михайло заплатив за це найвищу ціну і цю жертву Україна має пам'ятати, як і кожен Герой Небесної Сотні повинен увійти в історію як Героєм України. Депутати фракції партії "Блоку Петра Порошенка" просять об'єднатися колег в цьому рішенні і підтримати законопроект 6174. Дякую. Дякую. Заключне слово, хто? Власенко, так? Давайте одну хвилину. Власенко, одна хвилина. Дякую, пане головуючий. Фракція "Батьківщини" беззаперечно підтримає цей закон. Але ми вважаємо, що для родин загиблих найбільшою відзнакою, найбільшою шаною і найбільшою пам'яттю по цих хлопцях, які віддали життя за Україну, за європейський вибір України було б притягнення до відповідальності тих, хто вчиняв їх вбивство, хто вчиняв масові вбивства під час Революції гідності. На жаль, дійсно цього не відбулось за станом на сьогоднішній день. І поки що немає жодної перспективи того, що це відбудеться. Тому, звичайно, ми можемо проголосувати ще 10 законів, вшанувати пам'ять, але ми своєю роботою не підмінимо сьогодні абсолютно некваліфіковану, неякісну і нефахову роботу правоохоронних органів, в тому числі і по розкриттю таких резонансних і таких чутливих для українського суспільства злочинів як злочини на Майдані. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я прошу зараз Ірину Луценко і сформулювати, власне, наскільки я знаю є певна правка від комітету, я прошу сформулювати як ми маємо голосувати. Була оголошена. Ще раз, Ірина Луценко, включіть мікрофон. 10:25:44 ЛУЦЕНКО І.С. Шановні колеги! Я хочу нагадати, що даний законопроект, в редакції запропонованій Главою держави, стосується іноземців, нагороджених орденом Героя Небесної Сотні, саме в цьому була філософія цього проекту. З огляду на зазначене, прошу її поставити на голосування саме в такій редакції.

Філософія закону передбачала, проекту: пропонується встановити, що звання Герой України може бути присвоєно як виняток, посмертно, іноземцю нагородженому орденом Героїв Небесної Сотні за здійснення визначного героїчного вчинку, мається на увазі іноземцю одному як виняток. Тому я би просила поставити на голосування в редакції глави держави. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення і я прошу усіх зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про державні нагороди України" щодо присвоєння звання Герой України (номер 6174) і за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу проголосувати і прошу підтримати 6174 за основу і в цілому. Голосуємо, колеги, прошу підтримати.

Закон прийнято. проект закону на порядку денному 5713, 5713-1 – проект Закону про внесення зміни до статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо надання членам сімей загиблих пільг. І я прошу теж підтримати розгляд даного питання за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. За-187 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Куніцина Сергія Володимировича.

Шановний Андрій Володимирович, шановні депутати! Перш за все, я хочу подякувати авторам цього закону Олександру Третьякову, Максиму Бурбаку, Загорію, Гаврилюку, Шухевичу, Рибчинському за те, що цей закон підготовлений на прохання ветеранів Афганістану і цим законопроектом пропонується внести зміни до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та надати в тому числі і сім'ям загиблих право на пільги з оплатою за користування житлом та житлово-комунальними послугами без врахування середньомісячного сукупного доходу. 300 синів України загинуло в Афганістані, половина матерів і батьків вже померло. 3 тисячі афганців було на Майдані, біля 200 загинуло на Донбасі, тисячі воюють, сотні поранених, а командир восьмої сотні Олег Міхнюк отримав звання Героя України посмертно. Тому я прошу всі фракції підтримати цей закон, цього чекають ветерани, цього чекають сім'ї загиблих і, я думаю, що зал підтримає цей закон. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До доповіді запрошується народний депутат України Королевська Наталія Юріївна. Шановні колеги! Я думаю, ніхто з вас не буде заперечувати, що наші ветерани Великої Вітчизняної війни, ветерани Афганістану і в цілому представники старшого покоління заслуговують не тільки вдячності та поваги, якої сьогодні так не вистачає, але і гідного життя та належної соціальної підтримки. І ця величезна соціальна несправедливість, що за останні три роки соціальний захист і підтримка ветеранів Великої Вітчизняної війни, ветеранів Афганістану, в тому числі інвалідів скорочена в рази. За цей період в умовах дикого зростання цін на продукти, на ліки, комунальні послуги урядом було цинічно скорочено соціальні виплати, значно скорочена соціальна допомога. У порушення Конституції та і просто всіх норм людської моралі з 2014 року у найбільш соціально незахищених ветеранів ВОВ, ветеранів праці, дітей-війни, інвалідів відібрали значну частину законних соціальних гарантій та пільг: не забезпечення ліками, на проїзд, телефонний зв'язок, санаторно-курортне обслуговування та інше. А для учасників Великої Вітчизняної війни та громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною встановили глибоко несправедливу норму, за якою вони не можуть отримувати заслужені соціальні пільги. Для цього ми вносимо на розгляд проект закону, який пропонують скасувати норму про надання окремих видів пільг залежно від рівня доходу сім'ї. І я вважаю, що ухвалення цього законопроекту допоможе хоча б частково встановити сьогодні соціальну справедливість у відношенні до ветеранів Великої Вітчизняної війни та Афганістану. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова комітету Третьяков Олександр Юрійович, Шановні народні депутати! Наш комітет розглянув законопроект 5713 та 5713-1 на своєму засіданні 22 лютого Законопроект 5713 розроблений за результатами спільної зустрічі представників ветеранів Афганістану зі мною та Головою Верховної Ради України, та міністром соціальної політики. Цим законом пропонується надати право сім'ям загиблих, в тому числі воїнів-афганців, на пільгову оплату житла та комунальні послуги без урахування доходів сім'ї. Сьогодні таке право мають сім'ї згиблих учасників Революції Гідності та АТО. Його норми цього закону для сімей загиблих ветеранів мають більше моральний, ніж матеріальний аспект. Законопроект 5713-1 – альтернативний дає право на пільги за оплату за житло та комунальні послуги без урахування доходів сім'ї та пропонують надати также учасникам, всім учасникам війни та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Головне науково-експертне управління пропонує прийняти оба законопроекти за основу. Але комітет поділяє ідеї законопроекту 5713-1 щодо посилення соціального захисту всіх учасників війни, але вважає, що до нього треба повернутися після аналізу виконання державного бюджету. Комітет вносить в Верховну Раду... просить Верховну Раду прийняти законопроект 5713 за основу та в цілому. Дякую вам. Колеги, прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка, Кириченко. Андрій Лозовий, Радикальна партія. Не хочеться в такий день – в чистий четвер – говорити щось нехороше, але треба бути чесними. За понад 20 років незалежності безбожно мало було зроблено для тих, хто потребує особливо державної уваги, особливого соціального захисту, для ветеранів війни в Афганістані, в тому числі, несправедливість щодо яких виправляє цей закон, який, без сумніву треба підтримати, несправедливість щодо чорнобильців. Постійно не відкладається, не ставиться на розгляд законопроект… Закону 4222, Олега Ляшка, Ігоря Мосійчука, інших шановних колег, і в мене в тому числі, який захищає, повертає пільги чорнобильцям. Чому це не робиться? Щодо ветеранів Афганістану. Шановні колеги, коли ви зараз будете голосувати, ви пам'ятайте дуже важливий момент. Багато з тих мужніх людей, які пережили війну в Афганістані, вони і зараз воюють за Україну. Вони учать молодих пацанів, як правильно воювати, які поїхали героїчно на фронт, не нюхавши пороху. Багато хто з них так, як Герой України Олег Міхнюк, з того фронту не повернувся. І, будь ласка, підтримайте. Далі. Зараз якраз у цьому залі триває збір підписів на підтримку кандидування ветерана війни в Афганістані і ветерана цієї війни, добровольця, відомого адвоката-правозахисника Андрія Мамалиги як кандидат в омбудсмени. Ми зараз бачимо, що поставлена Лавриновичем і Льовочкіним в часи Януковича Валерія Лутковська через корупційні дії нинішньої влади, всупереч закону лишається омбудсменом. А як вона захищає права людини, ми пам'ятаємо, як вона мовчала під час Майдану, під час Революції Гідності, коли на Інститутській, де її офіс, проливались ріки крові, а

Семенуха, будь ласка. Передає слово. хочу привернути вашу увагу, колеги, до ряду обставин, що викликають сумнів щодо економічної та соціальної доцільності обох законопроектів. Ці законодавчі ініціативи, на превеликий жаль, не мають реального змістовного наповнення. Зокрема, в частині змін, які стосуються членів сімей загиблих та учасників війни, середній розмір сьогодні доходів членів сімей загиблих становить близько 2 тисяч гривень, пенсія учасника війни становить 1 тисячу 862 гривні. Тобто переважна більшість громадян, для яких законопроектами передбачено надання пільг без урахування їх доходу, на сьогодні і так вже користуються пільгами, бо рівень їх доходу є нижчим за встановлений поріг в 2 тисячі 240 гривень. Крім того, решта громадян, які належать до зазначених категорій, сьогодні і так отримують субсидії, що передбачені державою. частині ж змін, які стосуються осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, що пропонується альтернативним законопроектом рівень пенсій цих категорій складає сьогодні близько 14 тисяч гривень. Тому є сумнів в доцільності надання зазначеним громадянам вказаних вище пільг без урахування ступеня їх доходу. Наступне. Фракція "Об'єднання "Самопоміч" принципово виступає проти надання будь-яких пільг виключно за належністю до певної категорії чи наявності певного статусу без оцінки потреб особи. На цьому ж стоїть і світова практика надання державної соціальної допомоги. Відсутність адекватної системи показників не дозволяє визначити реальний якісний стан рівня життя різних соціальних верств населення та здійснити їх структурне ранжування. Простіше: держава має допомагати лише тим, хто справді того потребує. Тому, з огляду на це, фракція "Об'єднання "Самопоміч" не буде підтримувати жодних законодавчих ініціатив і закликає приймати лише ті закони в соціальній сфері, які справді покликані допомогти тим, хто в цьому потребує і не розглядати популістичні закони. Дякую. Дякую. Будь ласка, Кишкар. З вашого дозволу, зачитаю декілька речень висновку Головне науково-експертного: "Крім цього фінансування надання пільг, передбачених чинним законодавством України потребуватиме значних коштів з державного бюджету України, хоча якість такої соціальної підтримки викликає суттєві нарікання. До того, контроль за цільовим використанням виділених коштів є досить складним та малоефективним". Мова про те, що ми багато років обманювали наших громадян, надаючи псевдопільги і псевдогарантії. Давайте будемо чесними перед собою. Давайте будемо чесними перед тими громадянами, які, власне, потребують такої допомоги, і будемо надавати ту допомогу, яку ми можемо надавати, а не брехати власним громадянам. Тому дуже прошу всіх уважно вичитати цей законопроект, вичитати ті зауваження, які викладені у висновку Головного науково-експертного та приймати зважене рішення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Мельничук Сергій. Доброго дня, український народе, доброго дня, шановні колеги, головуючий. Вчора була зустріч представників груп, фракцій із матерями наших бійців, які потрапили в полон і хто пропав безвісти. Цей законопроект може частково покрити ті їхні болючі проблеми, які вчора піднімалися. Хоча би трохи підтримати ці сім'ї як матеріально, так і морально. Але на мою думку, те, що ми тут приймаємо, воно не діє, тому що я сам стикався з цими проблемами, з проблемами моїх побратимів. Ці пільги не оплачуються, тому що в бюджеті немає відповідних коштів. Ми маємо, якщо приймаємо законопроекти, ми маємо їх дослідити і пройти з ними саме весь шлях до кінцевого отримувача. Є також проблема в тому, що ті хлопці, які зараз в полоні, пропали безвісти, вони не отримують, їхні сім'ї нічого не отримують, тому що командири, начальники і всі інші їх просто… подають списки не пропавших безвісти, а ті, що самовільно залишили військову частину. І це проблема. Тому вчора на засіданні було прийнято рішення про створення міжфракційного депутатського об'єднання, щоби допомогти матерям і сім'ям даних, перечислених вище, допомагати їм. Я прошу в кожній групі, в кожній фракції виділити дійсно тих людей, які будуть працювати з цим, з душею віддаватися.

Шановні колеги! Тут деякі колеги пропонують скасувати льготы. Так, скасувати можна. Але для цього потрібно сьогодні підняти пенсії та зробити стандарти європейського соціального захисту. Сьогодні у нас багато розмов іде про те, що немає коштів. Але, на жаль, так склалось, що коштів у нас немає тільки для пенсіонерів, ветеранів ВОВ, чорнобильців, афганців, інвалідів. Для цих людей немає коштів. А ось, наприклад, для фінансування партій, для них є кошти. Для фінансування палаців є кошти, для фінансування нових міністерств та відомств є кошти. Шановні колеги! Ми не маємо права так себе вести. Або ми вирішуємо питання комплексно, піднімаємо пенсії, встановлюємо конституційні норми соціального захисту. Або…

Але, говорячи про тему ветеранів, не можна не згадати найбільш болючу і актуальну на сьогодні проблему. Це існування псевдоветеранських організацій, які на сьогодні отримують десятки мільйонів гривень з бюджету. Які контролюються з Москви, які не мають жодного ветерана Другої світової війни і жодного ветерана АТО в своєму складі. Група народних депутатів, група громадськості зараз бореться за те, щоб припинити цю ганебну практику, котра дискредитує саме поняття ветерана у нашій державі. Ми звернулись до міністра соціальної політики Реви, до Гройсмана персонально, до міністра Кабінету Міністрів Саєнка, щоб вони вжили всіх належних їм юридичних механізмів, юридичних засобів для того, щоб припинити цю практику, яка просто шокувала громадськість.

Дякую. І, колеги, зараз ще хвилина, щоб нам голова комітету порадив, як голосувати. І прошу всіх займати робочі місця, через хвилину ми приймаємо рішення. Будь ласка, займіть робочі місця. Включіть мікрофон Третьякову Олександру. Прошу прийняти законопроект за основу та в цілому з технічною правкою замінити пункт 7 на пункт 9. Це під стенограму кажу. А те, що казала фракція "Самопоміч", то лучше б вони когось делегували у Комітет по ветеранам працювати, а не займались би демагогією. Ні одного представника там нет, і вони не працюють зовсім ні з атошниками, ні з ветеранами, а тільки кажуть і кажуть з трибуни, що їм все не подобається. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Добре, репліка. Будь ласка, 1 хвилина репліка. Займаємо робочі місця, колеги., іще не всі на місцях є. Щойно голова комітету ввів людей в Україні в оману. Фракція "Самопоміч" завжди працювала і буде працювати над соціальними законами і ініціює їх, але людей у нас немає у всіх комітетах тільки тому, що у нас немає стільки людей, скільки у вас комітетів. І тому не треба вводити людей в оману і спекулювати на цій темі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте припинимо політичні дискусії і перейдемо до прийняття рішення. Колеги, прошу зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо надання членам сімей загиблих пільг без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї за пропозицією комітету (5713) за основу і в цілому з врахуванням пропозиції комітету, яка була озвучена головою комітету під стенограму, із техніко-юридичними правками. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Наступне. Колеги, в нас є блок і я прошу всіх уваги. Ми маємо два питання включення в порядок денний сесії. Одне з них стосується статусу і соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, колеги. Є прохання лишень включити його в порядок денний сесії.

Колеги, зараз ми маємо включення в порядок денний дуже важливих питань. Але, оскільки надійшла заява від двох фракцій… Яких фракцій? "Самопоміч" і "Батьківщина", так? Від двох фракцій на оголошення перерви, але вони готові замінити її виступом від трибуни. Давайте ми швиденько пройдемо той шлях. Будь ласка, 3 хвилини, хто буде виступати?

Ми хочемо нагадати всім нашим колегам, всім політикам України про таку якість як політична відповідальність, про свої обов'язки, які вони давали народу України, коли йшли на вибори і про необхідність виконання цих обов'язків. Сьогодні фракція "Самопомочі" і фракція "Батьківщини", група "Свобода", представники політичної партії "ДемАльянс", представники політичної партії "Демократичний контроль", групи "Рішучих громадян", громадянського руху "Хвиля" хочуть зробити наступну заяву, Партія "Воля" хоче зробити наступну заяву. Всі політичні партії, які виходили на вибори, обіцяли провести політичну реформу, у складі цієї політичної реформи надважливі проекти законів, які необхідно прийняти в Верховній Раді України. Ми говоримо про те, що вимагаємо від Голови Верховної Ради України, від Президента України, від фракцій, які входять до більшості, виконати свої обіцянки і поставити на розгляд Верховної Ради України проекти законів про вибори народних депутатів України за пропорційною системою з відкритими списками, про які всі так довго говорили 1068, 1068-1, 1068-2, проект законів про тимчасову слідчу комісію для усунення Президента с поста в порядку імпічменту (номер 2278), проект законів про тимчасові слідчі комісії поданий політичною партією "Батьківщина", проект законів про внесення змін до Конституції України (номер 1776) в частині скасування недоторканості народних депутатів і суддів для розблокування цього конституційного процесу, про внесення змін до деяких законів України щодо недоторканості народного депутата України (номер 5487) авторства політичної партії "Самопоміч", проект законів про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання корупції і конфлікту інтересів діяльності осіб, що займають публічні політичні посади, проект нового Закону про референдум поданий групою народних депутатів представників всіх фракцій. Шановний Андрій Володимирович! Ми категорично просимо вас поставити всі ці закони на розгляд Верховної Ради не пізніше наступного пленарного тижня у травні місяці, в іншому випадку, ми всі за собою зберігаємо право на акції прямої дії. Дякуємо за увагу. Дякую вам. Колеги, будь ласка, на місця, зараз важливі законопроекти, бо ми, так само, обіцяли провести реформу парламенту. І зараз я буду ставити пропозицію про реформу парламенту, щоб ми включили в порядок денний сесії. Тому я прошу всіх зайняти робочі місця і приготуватися до голосування. А ще я поставлю, вважаю, важливу пропозицію, скасування сьогодні перерви з 12.00-12.30. Я прошу всіх змобілізуватися і надії демонструвати бажання зробити роботу парламенту більш ефективною. поставити в порядок денний проект Закону про внесення зміни до статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Колеги, включення в порядок денний сесії, щоб ми його могли сьогодні розглянути перед 26 квітням зараз, це наш є єдиний шанс. Я прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття 5594. Ми його розглянемо не зараз, пізніше, але зараз треба включити його в порядок денний сесії. Колеги, прошу зайняти робочі місця прошу проголосувати за включення в порядок денний сесії, і прийняття рішення сьогодні 5594. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги.

За-269 Рішення прийняте. Наступний, колеги, проект Закону про внесення змін до законів України "Про комітети Верховної Ради України", 6256 і 6256-1. Я хочу нагадати: п'ять засідань робоча група Верховної Ради працювала над тим законопроектом. П'ять засідань усі представники фракції брали найактивнішу участь, щоб ми вийшли на імплементацію цієї норми реформи парламенту. Хочу наголосити, одноголосне було рішення, щоб воно було винесене в зал. Авторами законопроекту є голови більшості фракцій, а коли немає голів, то представники тих фракцій. Я прошу сьогодні лишень включити в порядок денний сесії. Сьогодні не ставити розгляд – лишень включити в порядок денний сесії. І я прошу всіх зайняти робочі місця, Леонід, член робочої групи прошу зараз приготуватись до голосування. І я прошу, через тиждень у нас буде спільне засідання з депутатами Європарламенту, давайте організовано і дружно підтримаємо реформу парламенту. Я ставлю на голосування 6256 і 6256-1 включити у порядок денний сесії. Колеги, прошу проголосувати, прошу підтримати. Кожен голос має вагу, колеги. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо 6256 включення у порядок денний сесії. Голосуємо, колеги, прошу підтримати.

Наголошую ще раз, це наші зобов'язання, які ми прийняли спільно постановою ми імплементуємо реформу парламенту. І я звертаюся дуже відповідально до всіх народних депутатів підтримати. Будь ласка, пане Ігор, ви є першим автором цього законопроекту, Ігор Гринів є, будь ласка. Колеги, я прошу всіх зайняти робочі місця, я прошу по фракціях зараз показати як голосували. І я, колеги, ще раз ставлю і дуже розраховую на вашу підтримку, вчора це вимагали і інші фракції, і "Воля народу" і я ставлю на голосування включення у порядок денний сесії 6256 і 6256-1 реформа парламенту, лишень включення у порядок денний сесії. Я прошу всіх зайняти робочі місця,

Чотири голоси, я ще раз поставлю. Бачу, не встигли. Я нагадаю, колеги, я ще раз поставлю, будь ласка, три голоси. Я прошу зайти в зал. Я третій раз поставлю на голосування. Я ще раз прошу показати по фракціям. Отже, колеги, я прошу зайняти робочі місця, я ще раз поставлю на голосування. Я просто не розумію, через 6 днів ми будемо мати спільну зустріч з європарламентарями. Як ви їм будете дивитися в очі, як будете пояснювати таке голосування, колеги? Я прошу змобілізувати і прошу підтримати. Колеги, я ще раз ставлю на голосування включення в порядок денний сесії 6256, 6256-1, лишень включення в порядок денний сесії, щоб комітет міг його розглянути. Нагадаю, ми всі закони приймали і включали в порядок денний сесії, це лишень дати можливість комітету його розглянути. Я ще раз ставлю на голосування, прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Будь ласка, на робоче місце! 6256, 6256-1 – включення в порядок денний сесії. Прошу підтримати, прошу проголосувати, колеги. Прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати.

скасувати перерву з 12 до 12:30. Я прошу об'єднатися навколо цієї пропозиції, це важливий момент для збільшення ефективності нашої роботи. Я прошу всіх об'єднатися. Я ставлю на головування пропозицію, щоб перерва з 12 до 12:30 сьогодні була скасована, лишень сьогодні. Нагадаю, є законопроект, ми його розглянемо після рішення комітету. Сьогодні пропонується, щоб ми сьогодні його скасували. Прошу об'єднатись, колеги, і прошу підтримати. Я ставлю на голосування пропозицію скасувати перерву 12:00-12:30. І прошу, колеги, проголосувати і підтримати. Голосуємо, колеги! Сьогодні, тільки сьогодні, тільки сьогодні. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Тільки сьогодні, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати цю пропозицію. Прошу проголосувати. Я ще раз поставлю, колеги, якщо не буде… Ще раз поставлю, колеги. По фракціях, прошу по фракціях показати. "Блок Петра Порошенка" – 88, "Народний фронт" – 61, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 7, Радикальна партія – 16, "Батьківщина" – 6, "Воля народу" – 2, "Відродження" – 1. Ще раз ставлю пропозицію скасувати перерву 12.00 -12.30. Лишень сьогодні, колеги. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Подивіться порядок денний. Щоб ми встигли всі закони розглянути, прошу підтримати цю пропозицію. Це буде в користь усіх фракцій. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати. 207. Я поставлю третій раз. Після того вже не буду ставити. Я ставлю всі пропозиції, коли є вимога залу, три рази. Колеги, я швиденько ще раз ставлю. Не ставити, так? Добре. Добре, колеги. Переходимо до наступних питань порядку денного. Наступний: проект Закону про ратифікацію Угоди про спільне виробництво фільмів і співробітництво у сфері кінематографії між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль (0143). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. За-209 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді заступника міністра культури Рибачука Юрія Анатолійовича. Будь ласка, Юрій Анатолійович.

Добрий день, Андрію Володимировичу, добрий день, шановні народні депутати. Кабінет Міністрів України подає на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про ратифікацію Угоди про спільне виробництво фільмів і співробітництво у сфері кінематографії між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль. Вказану угоду було підписано 22 грудня 2015 року у місті Єрусалимі в рамках візиту Президента України до держави Ізраїль. Прийняття цього законопроекту дозволить набрати чинності зазначеній угоді. Це сприятиме двосторонньому культурному співробітництву у сфері кінематографії між Україною та державною Ізраїль. А також це дасть можливість активізувати взаємовигідну співпрацю у сфері кінематографії між Україною і державою Ізраїль, залучати іноземні інвестиції у кіногалузь, збільшити кількість вітчизняного кінопродукту, покращити міжнародний імідж України. Окрім спільного виробництва фільмів, угодою також передбачено розширення культурного співробітництва, зокрема, проведення днів національного кіно, розвиток базової та вищої освіти, обмін досвідом та спеціалістами тощо.

Дорогі українці, шановні народні депутати, Комітет у закордонних справах вчора розглянув внесений Кабінетом Міністрів України проект Закону про ратифікацію Дякую. прийняти за основу та в цілому, ратифікувати цю угоду. Для чого нам потрібна ця угода? Для того, щоб була правова основа для подальшого розвитку, співробітництва та спільного кіновиробництва між Україною та Ізраїлем на принципах рівності та взаємної вигоди відповідно до законодавства та міжнародних договорів. Нам дуже важливо, щоб також ця угода допомогла нам підвищити економічну ефективність індустрії кіно-, теле-, відео- і сучасного медіавиробництва. Також ми дуже сподіваємось, що ця угода посилить нашу співпрацю між Україною і Ізраїлем і в інших сферах. Зокрема, ми сподіваємось, що в 2017 році Угода про вільну торгівлю між Україною і Ізраїлем також посилить український експорт, стан української економіки. Це важливо закріпити після угоди, яка ще 2016 року набула чинності між Україною і ЄС про вільну торгівлю, після ратифікації українським парламентом Угоди між Україною і Канадою. І це є один з важливих І також ми дуже сподіваємось, що Угода про спільне виробництво фільмів і співробітництво у сфері кінематографії, вона допоможе нам створити ті фільми, які посилять більше історичної правди. І, зокрема, одного дня Ізраїльський Кнесет визнає Голодомор геноцидом українського народу. І це буде історичне рішення, зокрема зі сторони Держави Ізраїль і парламентарів щодо визнання Голодомору геноцидом, організованим сталінським режимом. І це якраз і буде продовження розбудови наших двосторонніх відносин на побудові і повазі правди історичної. Це для нас є надзвичайно важливим, зважаючи на те, що вже давно Голокост ми визнали геноцидом і відзначили Бабин Яр, 75 років. Дякую вам. Переходимо до обговорення. Шановні народні депутати! Прошу взяти участь в обговоренні. Прошу записатись. Запрошую до слова народного депутата Івана Рибака від партії "Блоку Петра Порошенка". Шановні колеги! Ми дуже багато, наше скликання дуже багато протягом останніх двох років зробило для розвитку вітчизняної кінематографії. закликаю всіх підтримати проект Закону про ратифікацію Угоди про спільне виробництво фільмів і співробітництво у сфері кінематографії між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль. Даний закон про ратифікацію відповідної угоди дасть певний стимул співпраці між країною Ізраїль та Україною щодо виробництва кінопродукції. Давайте підтримаємо і проголосуємо за 0143. Дякую.

Шановні колеги, фракція "Самопоміч" підтримуватиме цей законопроект і просимо весь зал підтримати теж. Як ви знаєте, нещодавно ми з вами проголосували за комплексний системний Закон про підтримку кінематографії, і цей Закон про співпрацю між… над створення кінопродукту між Україною і Ізраїлем, дозволить, власне, дасть поштовх розвиткові і української кінематографії в тому числі, і тим кадрам, які працюють в цій індустрії. Тому ми підтримуємо цей законопроект і просимо зал голосувати "за". Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Івана Крулька, об'єднання "Батьківщина". створенню тих кінофільмів, які стосуються історії, які стосуються розвитку двосторонніх взаємовідносин. Але в той час, користуючись нагодою, що ми зараз розглядаємо це надзвичайно важливе питання, я би хотів звернутися до Президента України, якомога швидше був підписаний законопроект, який парламент уже кілька тижнів тому ухвалив, стосовно розвитку українського кіно, стосовно розвитку українського кінематографу. Це те, що сьогодні потрібно для України, для тих українців, які створюють якісні кінострічки. Підписання цього закону очікує більше 80 фільмів, які зараз знімаються в цей час. І в цьому році можу бути, дійсно, знята рекордна кількість фільмів в Україні. Тому я хотів би звернутися, щоб був підписаний цей важливий законопроект, а також податковий комітет, щоб розглянув ті законопроекти, які повинні розблокувати підтримувати національного виробника, національне кіно і у такий спосіб формувати національно-патріотичне виховання українців, формувати і

шановна пані головуюча, шановні колеги. Дуже цікаво, що це питання викликало таку жваву дискусію, і це позитивно. Безумовно, ми маємо проголосувати за укріплення відносин у сфері кінематографії між країною Ізраїль і Україною. Але давайте будемо відверті і щирі щодо історичної правди. Я тут почув слова "сталінський режим". Давайте згадаємо, що саме при Сталіні була знищена фашистська Німеччина і на Нюрнберзькому процесі одне із перших звинувачень щодо вождів нацистської Німеччини – це було знищення євреїв у концлагерях. Тобто давайте так, Радянський Союз заплатив величезні ціну за перемогу і за покарання фашистських загарбників, у тому числі і за знищення євреїв. І ми маємо сьогодні це пам'ятати. З іншого боку, я чую нарікання, що нам не вистачає часу працювати, що ми сьогодні, а-я-яй, маємо працювати без перерви. Ми пропонуємо працювати з 24 квітня по 28 квітня і проголосувати негайно проект постанови 6331, де зможемо пересвідчитись, чи хоче Верховна Рада працювати на благо українців, чи хоче втекти на місячні канікули, інакше це назвати неможна, ніж небажанням працювати заради людей. Дякую за увагу. Колеги, зараз буде заключний виступ. І після того переходимо до голосування. Я прошу всіх зайти в зал, через хвилину відбудеться прийняття рішення. Прошу зайняти робочі місця. Будь ласка, Княжицький, 1 хвилина, і голосуємо. Дякую. Я хочу подякувати колезі Крулько з "Батьківщини" за змістовний виступ. Дійсно важливо підписати Закон про кінематографію і відповідному профільному комітету розглянути і інші закони, які дозволять його запустити в життя. Закликаю всіх від фракції "Народний фронт" підтримати цей законопроект. Головне, що він дає – ми підписали Угоду про європейське спільне виробництво. Ізраїль не є частиною Європи. Ратифікувавши цю угоду, ми відкриваємо шлях українським митцям до можливості отримання коштів від Держави Ізраїль, від Міністерства культури Ізраїлю до залучення українських акторів в фільмах ізраїльського виробництва. Таким чином, для нас фактично це підтримка, в першу чергу, не лише співпраці з Ізраїлем, а й українського кінематографу. Дякую. "Народний фронт" буде голосувати "за". Дякую вам, колеги. Переходимо до прийняття рішення. Я прошу зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди про спільне виробництво фільмів і співробітництво у сфері кінематографії між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль (номер 0143) за пропозицією комітету прийняти в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати 0143 в цілому. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

271 – за. Закон прийнятий. Вітаю, колеги. І переходимо до наступного закону 0141. Проект Закону про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування. Я прошу підтримати розгляд даного питання за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Будь ласка. Прошу підтримати за скороченою процедурою. 171. Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді міністра фінансів Буца Юрій Богданович. Пане Юрій, будь ласка, до доповіді. Шановний Андрію Володимировичу, шановні народні депутати та присутні! Вашій увазі пропонується Закон України про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї, вчиненої 4 вересня 2013 року в місті Києві. Метою проекту закону є виконання внутрішніх державних процедур необхідних для того, щоб Конвенція та Протокол до неї набрали чинності у стосунках між двома країнами. Метою укладання Конвенції є уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, що виникають на територіях обох країн, це досягатиметься як шляхом розподілу права оподаткування окремих видів доходів між Україною та Мальтою в залежності від місця їх виникнення так і шляхом врахування в податкових зобов’язаннях платника податку однієї держави сум податків сплачених не території іншої держави. Крім цього Конвенція також наплавлена на запобігання ухилення від сплати податків, усунення податкової дискримінації, створення механізмів щодо покращення співробітництва між податковими органами України та Мальти шляхом встановлення процедур взаємного узгодження спільних питань та забезпечення обміну податковою інформацією. Конвенцією передбачені ставки податків, які повністю відповідають вимогам модельної конвенції ОEСD, а саме: ставка по дивідендам 15 відсотків або 5 відсотків для дивідендів, які отримує компанія, що володіє не менш як капіталу компанії, яка такі дивіденди виплачує та проценти та роялті – ставка 10 відсотків. Відповідно до пунктів 2 та 3 статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України" ця Конвенція і Протокол до неї підлягають ратифікації Верховною Радою України. Дякую і прошу підтримати. Дякую. Запрошую до співдоповіді члена Комітету з питань європейської інтеграції народного депутата Олену Масоріну. Шановні народні депутати! Комітет з питань європейської інтеграції на своєму засіданні розглянув проект Закону про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї. На нашу думку, ратифікація Конвенції і Протоколу до неї сприятиме уникненню подвійного оподаткування суб'єктів господарювання України та Мальти, які отримають гарантію того, що прибутки одержані від підприємницької діяльності на території іншої країни, а також у вигляді дивідендів, процентів та роялті не підлягатимуть подвійному оподаткуванню. Ратифікація конвенції протоколу також сприятиме взаємному зменшенню податкових перешкод для торгівлі закордонних інвестицій та запобігання ухиленню від сплати податків. Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції вважає за доцільне ратифікувати Конвенцію між Урядом України і Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно доходів, стосовно податків на доходи. Таке рішення також узгоджується з висновком Головного науково-експертного управління Верховної Ради України. Прошу підтримати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Переходимо до обговорення, прошу провести два запис для участі в обговоренні.

Дійсно, Конвенція між Урядом України і Урядом Мальти про уникнення подвійного оподаткування є повністю у відповідності розроблена до модельної конвенції організації економічного співробітництва і розвитку. І ставки податків, там дійсно немає нулів, там загальноприйняті ставки, наприклад, 5 і 15 ставки податку на дивіденди, 10 відсотків ставка податку, яка стягується при перерахуванні роялті чи процентів. Але виникає декілька питань, ця конвенція була підписана і укладена ще у вересні 2013 року. Виникає питання, чому вона три роки не розглядалася і не ратифікувалася парламентом України? І зараз ми знаємо, що саме президентство Мальти є президентством Європейського Союзу, яке буде підписувати рішення про надання Україні безвізового режиму, і саме тому зараз Мальта примушує Україну ратифікувати цю конвенцію. Чому Україна цього не робила? Мабуть тому, що в цій конвенції міститься розділ про обмін інформацією. І мабуть тому, що Україні було не вигідно отримувати інформацію про бенефіціарних власників мальтійських фірм, а слід зазначити, що Мальта є доволі цікавою юрисдикцією, з першого погляду, ставка податку на прибуток становить 35 відсотків. Але законодавство Мальти дозволяє при виконанні доволі простих певних умов мінімізувати цю ставку до 5 відсотків. Тому Мальта є доволі цікавою для тих українських компаній і високопосадовців, які свої прибутки виводили з України і ховали, в тому числі на Мальті. Тому ми повинні зараз ратифікувати цю конвенцію, хоча би тільки з тої підстави, що там передбачений повний обмін податковою інформацією. І ми повинні навчити наші фіскальні органи виконувати конвенції і працювати в міжнародному порядку отримувати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд завершуйте. ОСТІРКОВА Т.Г. І ми повинні навчити наші фіскальні органи використовувати конвенції для отримання інформації, і використання її у податкових цілях, і стягнення тих коштів, які виводяться, і по трансфертному ціноутворенню і по інших стандартних схемах.

Фракція "Блоку Петра Порошенка" підтримує вказаний проект закону та закликає народних депутатів до єдності саме у прийнятті цього рішення. Мова йде про прийняття конвенції за для уникнення подвійного оподаткування, що, з одного боку, забирає не потрібні перепони у інвестиційній торгівельній співпраці між нашими країнами, а з іншого запобігає податковим ухилянням. Це дійсно крок до поглиблення співпраці України та Мальти. Хочу наголосити, що документ даного характеру, це звична практика у міжнародних стосунках. Україна наразі має близько семи десятків діючих договорів про уникнення подвійного оподаткування, це допомагає встановлювати тісні партнерські зв'язки та слугує додатковим стимулам для залучення іноземних інвестицій на вітчизняний ринок. Разом з тим нагадаю, що саме Мальта, яка нині головує в Європарламенті, стала ключовим партнером у питанні надання безвізу для українців. І тому поглиблення співпраці із Мальтою на цьому етапі слугуватиме додатковим механізмом ефективної інтеграції України у європейське товариство. Не можна соромити український парламент в очах наших іноземних друзів та партнерів. Прагнення до європейського вибору повинно виражатися і в загальній підтримці договорів такого значення для створення іміджу України серед наших стратегічних партнерів. Тому фракція партії "Блоку Петра Порошенка" закликає проголосувати за ратифікацію вказаної конвенції. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Олександра Долженкова, "Опозиційний блок". Хочу зазначити, що це дійсно є стандартною практикою, коли декілька країн хочуть, мають намір підвищити рівень взаємовідносин як господарських взаємовідносин між суб'єктами господарювання, так і компетентних органів під час адміністративної взаємодії один з одним, під час здійснення податкового контролю за зазначеною господарською діяльністю суб'єктів господарювання. Конвенція про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та податку на майна не потрібно путати з... плутати з виведенням капіталу. Навпаки – зазначена конвенція покликана, по-перше, усунути подвійне оподаткування суб'єкту господарювання задля активізації господарської діяльності за кордоном, а, по-друге, підвищити прозорість, транспарентність зазначеної податкової звітності суб'єкта господарювання і, можливо, її бази оподаткування, яка є в іноземній країні. Тобто в будь-якому випадку для держави Україна з точки зору повноти, достатності надходження податкових зобов'язань з податків на доходи, що можуть бути отримані за кордоном, це є вигідним, це поповнення державного бюджету, врешті-решт. Що стосується положень зазначеної конвенції, то вона відповідає дійсно базовим стандартам ОЕСР, там передбачені стандартні ставки щодо як пасивних доходів, так і активних доходів. Там також передбачений розділ щодо обміну інформацією між компетентними органами. А що стосується навчання будь-яких компетентних органів користуватися інститутами трансфертного ціноутворення, потрібно проводити комплексну реформу, а не точкові зміни, як зараз проводить чинна влада. потрібно проводити економічну реформу та податкову реформу в Україні, чого не було, на жаль, зроблено протягом 3 років. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Запрошую до слова народного депутата Купрієнка, Радикальна партія. 1 хвилина. Ні? Запрошую до слова народного депутата Мельничука, "Воля народу". Прошу, включіть, одна хвилина. Сергій Мельничук, група "Воля народу". Група "Воля народу" обов'язково буде підтримувати даний законопроект, адже ми за те, щоб поглиблювати взаємовідносини між країнами, які нас підтримують, які хочуть бачити нас сусідами. І ми за чесний і прозорий бізнес. Група "Воля народу" підтримує даний законопроект і закликає всі групи і партії, і позафракційних підтримати даний законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І запрошую до слова народного депутата Андрія Іллєнка. Прошу, 1 хвилина. 11:26:05 ІЛЛЄНКО А.Ю. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Насправді за оцими красивими фразами ховається те, що цим договором фактично вводиться ще одна можливість робити схеми фактично ухиляння від сплати податків в Україні. Тому що Мальта, по суті, є таким собі офшором, так само як і інші подібні країни, з суттєво меншими податками, ніж, наприклад, в Україні. І це дає можливість таким чином відмивати кошти і ухилятись від оподаткування в Україні. Сьогодні ми знаємо, що кожного року мільярди доларів вимиваються в Україні через офшорні схеми. І замість того, щоб підтримати наш, свободівський, законопроект 1112, який ми ще в 2014 році зареєстрували у Верховній Раді: про повернення капіталів з офшорів, - сьогодні намагається плодити нові і нові схеми виведення

Будь ласка, прошу зайти в зал, приготуватись до прийняття рішення, максимально наблизитись до своїх карточок. І я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї (0141) за пропозицією комітету в цілому. Прошу проголосувати, Прошу підтримати ратифікацію, колеги. Прошу голосувати. Голосуємо, колеги, 0141 в цілому.

За-280 Закон прийнято. Колеги, до мене звернулися представники деяких фракцій, що переосмислили позицію і готові підтримати скасування перерви 12:00-12:30. Я ще раз прошу всіх подивитися порядок денний. Я нагадаю, що того дня в четвер, коли ми її скасували, ми прийняли рекордну кількість законопроектів. Рекордну кількість! Тому я прошу ще раз підтримати пропозицію, колеги. Прошу зайняти робочі місця і пропозицію скасування перерви 12.00-12.30 підтримати, колеги. Ставлю на голосування пропозицію скасувати перерву 12:00-12:30. Прошу проголосувати, колеги. І прошу підтримати. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо скасування перерви 12:00-12:30. голосуємо. Не до кінця переосмислили позицію. Будем чекати просвітлення. По фракціях прошу показати. Я можу ставити це питання, процедурне. І, колеги, це займає 30 секунд, не ображайтесь. Я вважаю, це важливе питання. І далі ми переходимо до блоку "питання енергетики", і першим стоїть питання – колеги, це є кадрове питання – 6356. це є проект Постанови про визначення представника Верховної Ради України до складу Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, номер 6356. Прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою, колеги. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, будь ласка. За-186 Рішення прийняте. І запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Домбровського Олександра Георгійовича, будь ласка. Шановна президія, шановні колеги народні депутати України! До вашої уваги пропонується сьогодні проект Постанови Верховної Ради України про визначення представника Верховної Ради України до складу Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національної комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Я хотів би всім нагадати, що відповідно до Закону про незалежного регулятора і відповідно до указу Президента нам потрібно сформувати комісію у складі 5 осіб. Відповідно до закону квота: двох представників у цю комісію має Президент України, одного представника в цю комісію має затвердити уряд. І двох представників Верховна Рада України: за поданням фракцій, одного представника – від комітету палива, енергетики і одного представника, за поданням фракцій, – від комітету житлово-комунального господарства. Вчора у нас відбулося засідання комітету. Ми розглянули пропозиції фракцій, які вони подали. На засіданні фракцій розглядалися дві кандидатури, які були присутні, від… Костянтина Запайщикова від фракції "Народний фронт", і Андрія Геруса від фракції "Самопоміч". В процесі голосування більшість підтримав і отримав Запайщиков Костянтин Володимирович. І пропонується його кандидатуру від імені комітету підтримати Верховною Радою і внести до складу Конкурсної комісії. Запайщиков Костянтин має спеціальну освіту, більше 35 років - професійний досвід роботи в сфері енергетики. Досвідчений, принциповий і відповідає всім критеріям, які

Шановні колеги! Шановні радіо- і телеглядачі! Я думаю, що після вчорашнього нашого обговорення стосовно кандидатури пана Вовка, бо це було обговорення, що відбувається в регуляторі. Це було обговорення, як Вовк довів цю країну до ручки. Тепер нам пропонують інших "котів у мішку". Замість того, щоб ухвалити відповідний закон в парламенті, Закон 6073-1, який регулює конституційний спосіб призначення НКРЕ і відповідних осіб, які будуть відбирати кандидатури туди, нам знову пропонують будь-які рішення, які будуть ухвалюватись в неконституційний спосіб. Причому тут Президент, який буде дві кандидатури пропонувати в цю раду? Згідно з Конституцією у нього є вичерпний перелік повноважень. Покажіть мені статтю Конституції, де у нього є таке право? На які ви підставі надаєте йому це право? А це все врегульовано в проекті Закону 6073-1, який підписали, до речі, представники практично всіх фракцій. Тому пропозиція фракції "Батьківщина" є наступна. Для того, щоб знову ми тут з вами не викликали так званих державних регуляторів на килим, а потім не вислуховували, що це ви самі своїми законами дозволяєте піднімати тарифи. Перше, що треба зробити, пане Голово, це внести в порядок денний відповідний закон, який регулює, як підбирається конкурсна комісія і як признається згідно з Конституцією регулятор, і після цього оголошувати конкурс і їх обирати. Ми не будемо голосувати за ці кандидатури, бо це є антиконституційно. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Блоку Петра Порошенка"

Включіть мікрофон Іванчуку, будь ласка. Іванчук іде сюди до трибуни. Іванчук коли виступає, він виступає з трибуни. Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні друзі колеги народні депутати! Ми дуже просимо підтримати кандидатуру Костянтина Запайщикова і просимо проголосувати, тому що нам треба започаткувати цей процес відбору членів незалежного регулятора. Дякую.

"Об'єднання "Самопоміч", звичайно, має велике бажання сьогодні змінити склад членів Національної комісії і вважає абсолютно принциповим, щоб Рада визначилась з кандидатурами у номінаційну комісію. Водночас те, що вчора відбулось, це такий великомасштабний цинізм, коли великі фракції парламенту взагалі не подали своїх кандидатур, наприклад Комітет будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства щодо своє кандидатури. Лише три кандидата вчора розглядались на комітеті. Водночас, не диво сталося, що в комітеті як ніколи був повним складом зібраний… було зібрано представництво зі всіх політичних сил, які проголосували за одного кандидата, якого висунула найбільша політична фракція парламенту. Тобто ми зрозуміли, що домовленості щодо цієї кандидатури відбулися за залою комітету, за залою цього парламенту, все вже домовлено. ми, безумовно, не будемо підтримувати ці кандидатури і ці позакилимові домовленості. Водночас, ми пропонували дуже конструктивний підхід, щоб дійсно всі фракції подали своїх кандидатів, щоб було проведено рейтингове голосування і, як мінімум, три або дві хай би кандидатури виносились в цей зал Ми вважаємо, що це велика профанація і цинізм. запросити депутатів в зал, через дві хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. Будь ласка, Олег Валерійович Ляшко. 11:38:38 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні кандидати до конкурсної комісії, з усією повагою до вас, дивлюся, люди дорослі, дорослі, серйозні. Але, мені видається, що вас використовують у закулісних корупційних домовленостях і прикриваються вами. Це мені от сьогоднішній розгляд питання до… по членах конкурсної комісії, які обиратимуть нових членів НКРЕКП, нагадує як ми з вами тут обирали аудиторів НАБУ. Коли привезли людей, яких ніхто не бачив, з якими ніхто не говорив, привели кота в мішку до зали і давайте обирати. Сьогоднішня історія показує те саме. Це підтвердження того, що влада не збирається відмовлятися від корупційного впливу олігархів на Національну комісію з питань регулювання регулювання ринку енергетики і комунальних послуг. Тут в парламенті був прийнятий закон, який, на жаль, дав Президенту право 18 місяців, щоб поміняти членів комісії. Нинішній склад НКРЕКП треба було міняти зразу і наполягаємо на цьому. Тепер відповідно до закону новий склад НКРЕКП має обрати конкурсна комісія. Яким чином ця конкурсна комісія може бути незалежною, коли в абсолютно кулуарний, "підковерний" спосіб сьогодні нам пропонують дві найбільші Я звертаюсь до Президента Порошенка, я звертаюсь до Прем'єр-міністра Гройсмана: слухайте, хлопці, ну припиніть народ за дураків тримати і депутатів, не треба займатись тією дурною, якою ви займаєтесь. Це парламентсько-президентська республіка і є чіткий перелік повноважень Президента виписаний в Конституції: шаг вліво, шаг вправо – Закон про імпічмент. Колеги, отже, ми завершили обговорення і я прошу колег депутатів заходити в зал і хочу нагадати, що, власне, ці питання кадрові ми мали вирішити ще раніше і комітет сьогодні в своєму блоці підготував це питання і воно запропоноване в порядок денний, зал вже визначиться з підтримкою того, чи іншого кандидата, але це є позиція комітету і пропозиція комітету - в зал на голосування. Прошу займати робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення. Отже, я ставлю на голосування проект Постанови про призначення Представника Верховної Ради України до складу Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (номер 6356) в цілому. Отже, колеги, прошу зайняти робочі місця, прошу проголосувати 6356 в цілому. Прошу проголосувати, голосуємо.

раз поставлю кадрове питання, раз поставлю на повернення. І я ставлю пропозицію повернутись до 6356, прошу проголосувати

добре. Колеги, останній раз ставлю на голосування, останній раз, колеги. Колеги, я чую вимоги. Депутати заходять в зал. Будь ласка, займіть робочі місця. Я, на вимогу голови фракції "Блоку Петра Порошенка", ще раз поставлю на повернення. Ставлю 6356 повернення до голосування, 6356 – повернення до голосування. Прошу голосувати. Рішення не прийняте. 6356, рішення не прийняте. Переходимо до наступного проекту постанови 6357. Це проект Постанови про обрання члена Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Прошу проголосувати, прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, За-191 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Андрієвського Дмитра Йосиповича, будь ласка. Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги! На виконання статті 8 Закону України про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (номер 1540), а також відповідно до Указу Президента України про затвердження плану ротації голови та членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 23.03.2017 року, Комітет з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства на своєму засіданні 12 квітня 2017 року розглянув кандидатури до складу конкурсної комісії, запропоновані депутатськими фракціями та групами. За результатами обговорення та проведення рейтингового голосування рекомендуємо на розгляд Верховної Ради кандидатуру Шульги Юрія Івановича. Комітет прийняв рішення його підтримати і рекомендує Верховній Раді підтримати цю людину, яка має більш ніж 40 років фахового стажу, має досвід державного управління. Впевнений, що ця людина буде плідно працювати і виконає ті завдання, і відповість на ті виклики, які стоять сьогодні перед нашою державою. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. До співдоповіді запрошується голова Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і ЖКХ, Скуратовський Сергій Іванович.

Юрій Одарченко, фракція "Батьківщина" Шановні колеги! Шановні українці! Я хочу, щоб ви звернули увагу на те, який фарс зараз відбувається у Верховній Раді. Вчора начебто ми слухали звіт Вовка і депутати гучно його критикували, вимагаючи його відставки. Шановні друзі, але паралельно відбувається дійство, яке направлено на те, щоб на цю комісію поставити такого ж "Вовка" тільки номер два, штрих, подібну людину, яка буде робити теж саме. Що відбувалося вчора в комітетах? Правлячі партії: "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка" разом із "Опозиційним блоком" – вони чітко вибрали оці кандидатури. Вони були монолітні у визначенні того, що саме ці люди мусять обирати нам комісію, яка буде встановлювати тарифи. Що змінилося, друзі? Люди, які впливають на ці фракції, які є олігархами, які встановлюють сьогодні нам тарифи, які сьогодні сосуть кров з українців, вони зімітували цей театр начебто по призначенню незалежної комісії, котра буде обирати кандидатів в члени НКРЕКП. Друзі, сама процедура, вона є фальшивою. Двох кандидатів в цю комісію виставляє Президент, одну – Кабмін і два начебто дає Верховна Рада. Чи дасть це об'єктивний підбор тих людей, які будуть відстоювати тарифи? Ні. Кандидатура Шульга, який знаходиться тут у нас в залі, це, можливо, поважна людина, але хто його знає, чи здатний він боротися за людей, за тарифи, має він сили, чи знає його громадськість, чи проявляв він себе? Ні, зато його монолітно підтримала правляча партія, "Опозиційний блок" і "Народний фронт". Це все направлено на те, щоб тарифи були такі ж самі високі і відбувалося те, що відбувалося до цих пір з Вовком. Я пропоную категорично не підтримувати ці кандидатури. Треба хоча б спитати мерів міст, адже вони знаходяться на передовому рубежі з громадами. Чи є консультації хоча б з одним міським головою? Чи визначилися вони, хто мусить бути в цих комісіях, які обирають тих, хто буде в складі комісій, яка буде визначати тарифи? Ні.

Шановні народні депутати, при всій повазі до кандидата, до його досвіду, до його віку хочеться зазначити, що вчора конкурс, який проводився в нашому комітеті, виглядав фактично як знущання над тим кандидатом. Тому що він, ну, навіть не розумів, що він буде відповідати за підбір членів комісій, які будуть відповідати за сектора: водопровідне господарство, теплогосподарство. Йому постійно нагадували: "Ви зверніть увагу, да ви ж говоріть про воду і про тепло, а не про енергоефективність", - про яку він знає, як говорити. Це був фарс. Водночас сиділи дуже достойні інші кандидати, які мають, чітко розуміють, яка задача перед ними поставлена. Але, дійсно, як сьогодні вже сказали колеги з "Батьківщини", була консолідована позиція всіх політичних сил, не лише тих, які називали, всіх щодо цього кандидата. Дуже дивно, він так добре знає, що йому треба робити як члена конкурсної комісії. Ми, звичайно, не будемо підтримувати цей театр, який зараз відбувається. Фактично театр одного актора від багатьох фракцій. Вважаємо, що доцільно, напевно, нам змінювати ту норму в Законі про НКРЕКП, про відбір, а щоб було, дійсно, рейтингове голосування тут, в залі, без всяких попередніх кулуарних домовленостей, щоб всі політичні сили подавали своїх кандидатів, щоб всі бачили, хто ці кандидати, і тут щоб відбувалось це голосування. Об'єднання "Самопоміч", поважаючи людину, яка пропонується, не підтримує процес, і той процес відбору і кулуарних домовленостей, які відбулися в нашому парламенті. Тому ми не підтримуємо і кандидата. Від Радикальної партії Галасюк. 11:51:37 ГАЛАСЮК В.В. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги, фракція Радикальної партії не буде підтримувати запропоновану кандидатуру, бо це фарс. Скажіть, будь ласка, як ви збираєтеся голосувати за кандидата, коли ви не чули його позицію щодо діяльності НКРЕКП, щодо тих трьох афер, які проведені НКРЕКП, і зупинені деякі з них, протягом останніх кількох місяців? 31 січня НКРЕКП приймає 148 Постанову, якою необґрунтовано встановлює вартість приєднання до електромереж, наносить потрійний удар по промисловості, по сільському господарству, по альтернативній енергетиці і по будівництву. До сих пір ця постанова не відмінена НКРЕКП. Нам просто вдалося шаленим натиском зупинити її друк. Бо я як заступник лідера Радикальної партії, голова Комітету промполітики звернувся до Прем’єр-міністра, до ГПУ, в НАБУ, і сьогодні цю постанову не надрукували. Але вони хочуть замість неї зробити іншу. Друга афера. Абонплата за газові лічильники. Намагалися заставити українців платити за газ, навіть коли вони його не споживають, за транспортування газу і навіть, якщо людина опалює дровами, просто має газовий лічильник. Ну це ж нонсенс. Це абсолютне безглуздя. Третя афера. Те, що вдалося це зупинити, вони, НКРЕКП продовжує свої афери. Наступна афера. Намагаються ввести плату за те, щоб українські газовидобувні компанії платили за подачу газу в Українську газотранспортну систему. Наприклад, у Франції – 0, ця ставка для власного видобутку, беруть кошти з імпортерів. Тому треба радикально міняти політику НКРЕКП, і там мають бути люди, які відповідальні, які будуть діяти в інтересах суспільства, промисловців, платників податків і кожного громадянина, а не приватних монополістів, олігархів, які хочуть заробляти

Шановні колеги, вчора ми всі з вами заслуховували звіт голови НКРЕКП, і всі зрозуміли, що цю структуру треба докорінно оновлювати, тому що ті рішення, які приймаються, вони не йдуть на користь і не на захист прав споживачів. Це відстоювання інтересів Фірташа, Льовочкіна, зокрема, в питанні щодо абонплати за газ. Тому оновлювати треба, і треба голосувати за кандидатури, які були погоджені комітетами. Тому, пане Голово, звертаюся до вас, повернутися до попередньої постанови щодо призначення члена Конкурсної комісії НКРЕКП від

Шановні колеги! Я хочу сказати, що я абсолютно розділяю позицію, яка тільки що звучала з цієї трибуни, до оцінки тих рішень, які приймав НКРЕ, які, дякуючи колективній позиції, не були реалізовані, зупинені або відмінені. Але з іншої сторони, я хотів би звернути увагу наших колег, і які проти цього рішення цієї постанови, яка зараз має голосуватися, що не можна великий цинізм покривати ще більшим цинізмом. Тому що, якщо ситуація з НКРЕ нас не влаштовує, а вона однозначно не влаштовує, значить членів НКРЕ треба змінювати. якщо ми не проголосуємо ні першу, ні другу постанову, ми залишаємо все так, як є, ми не розпочинаємо процес ротації, і ми залишаємо тих циніків, про яких ви тільки що говорили. Тому я закликаю проголосувати і підтримати для того, щоб принаймні 4 кандидатури почали прозорий конкурентний конкурентний варіант для того, щоб відбирати достойних, професійних людей членами НКРЕ, які можуть претендувати на державну місію… Будь ласка, 30 секунд. Колеги, я, власне, тут не розумію, в чому є інтрига. Комітет провів своє засідання, комітет запропонував на Верховну Раду кандидатів. В чому тут є порушення будь-чого: Конституції чи закону? Це є право комітету, яким міг бути будь-який комітет, це повноваження Верховної Ради і представництво Верховної Ради, колеги. Я щойно говорив з Апаратом, вони говорять, що по тих кандидатах, які пропонує комітет, ми можемо повернутись до голосування, якщо будуть голоси, бо тут не виписана процедура. Вони подані є комітетом, колеги. Зараз я поставлю ще раз пропозицію

робочі місця – про обрання члена Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг номер 6357. Прошу підтримати постанову, прошу підтримати рішення комітету. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. За-229 Рішення прийнято. Тепер, колеги, я поставлю раз на повернення до 6356, до кадрової пропозиції комітету Домбровського. Якщо буде воля парламенту, ми повернемось. Апарат говорить, ми це можемо роботи. І я ставлю на голосування повернутись до кадрової пропозиції комітету Домбровського 6356. Хто підтримує пропозицію повернутись, прошу проголосувати. Прошу проголосувати, хто підтримує повернення. Прошу голосувати. Пропозиція Максима Бурбака, "Народного фронту", повернутись. За-221 Рішення не прийнято. Я продовжую засідання на 15 хвилин. Ігор! Рішення не прийняте. Колеги, я прошу ще раз змобілізуватись. Надійшли скарги. Колеги! Я ставлю ще раз. Світлана, я ставлю на голосування. Надійшли. Так, 6357, поступили сигнали про те, що було неперсональне голосування.

Колеги! 57. Колеги, прошу змобілізуватись. Я ставлю на голосування проект Постанови – прошу всіх зайняти робочі місця про обрання члена Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (6357). Прошу всіх зайняти робочі місця. прошу проголосувати 6357, пропозицію комітету Андрієвського. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Колеги, давайте ми приймемо спільне рішення. Є факти кнопкодавства зафіксовані на відео? Світлана… Войціцька, так? Колеги, я ще раз поставлю на голосування. Є знову ж таки факти кнопкодавства. Колеги, коли є факти кнопкодавства, я ставлю ще раз на голосування. Прошу змобілізуватись, прошу зайняти робочі місця. Прошу зайняти робочі місця. Я ставлю на голосування проект Постанови про обрання члена Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (№6357). Прошу проголосувати, прошу підтримати. 6357. Прошу проголосувати.

Рішення не прийнято. Колеги, переходимо… Я продовжую на 15 хвилин. Ми переходимо до наступного питання порядку денного, щоб ми його хоча б розпочали, колеги. Я маю право продовжити на 15 хвилин. Це, будь ласка, питання енергетики. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Домбровського Олександра. Будь ласка, пане Олександр. Я продовжив на 15 хвилин. Колеги, ми поговорили з головою комітету, очевидно, що є сенс почати… голова комітету пропонує почати в 12:30.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, щойно ви всі бачили, що відбувалося в залі. Коли кнопкодави, людей, яких немає в парламенті, народні депутати, які відповідно до Конституції мають приходити на роботу, голосувати особисто їх немає, натомість, замість них натискали кнопки, щоб обрати членів конкурсної комісії НКРЕКП, яка потім обере таких же "вовків" як і сьогодні там сидять, щоб грабувати вас, піднімати тарифи. Завдяки позиції Голови парламенту, який поставив на переголосування, виявилося, що реально депутатів, які підтримують цю аферу немає. Я хочу, щоб вся Україна бачила як в парламенті протягуються корупційні рішення, а потім кожен українець із власної кишені платить за цю корупцію. Подивіться, хто голосував за те, щоб Президент Порошенко знову контролював новий склад НКРЕКП – фракція ББП, фракція "Народного фронту", олігархічні групи і так званий "Опозиційний блок". От вам і вся незалежність регулятора НКРЕКП, коли змовились між собою олігархи разом із владою і обирають новий, розказують: "Нам треба вибрати новий склад НКРЕКП, який буде незалежний". Який же він буде незалежний, коли двох людей призначає Президент, двох людей призначає парламент, а від парламенту – ті самі люди, кого подає Президент і один – від Кабінету Міністрів. Я стверджую, що це велика афера і обман: кандидатів на конкурсну комісію навіть не запросили на трибуну, не заслухали їхнього звіту, кнопкодави у змові з олігархічними групами, влада протягує незаконні рішення. Хай би вони так протягували рішення, щоб піднімати вам пенсії і зарплати; хай би вони так протягувати рішення, щоб створювати робочі місця для української молоді; хай би вони так протягували рішення, щоб не грабувати землю і українські селяни, щоб не ходили батраками. За людей вони не борються, а коли йдеться про корупційні потоки, про можливість їх контролювати, щоб грабувати українців, вони готові "на вуха поставити" парламент, вони в "стойло зганяють" кнопкодавів для того, щоб приймати ці корупційні рішення. Ці голосування показують, що політична корупція повернулася в стіни українського парламенту, ці голосування показують, що Президент і нинішня влада у змові з олігархами продовжують грабувати українців. Фракція Радикальної партії і всі демократичні опозиційні сили в парламенті і поза ним мають об'єднуватись, щоб зупинити цей грабіж українців, який здійснюють олігархи і нинішня влада. Не дамо грабувати Україну і українців! Колеги, зараз згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. Прошу в 12.35 зібратись в залі для продовження нашої роботи. О 12:35 прошу усіх бути в залі для продовження нашої роботи. Нагадую: ми переходимо зараз до блоку енергетики. Там є кілька питань, і комітет просить поміняти їхню послідовність. І прошу бути всіх вчасно в залі, щоб ми змогли ефективно продовжити нашу роботу. Дякую.